Vladimir (HDZ)** Idemo na sljedeću točku – - Konačni prijedlog Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu, Predlagatelj je Vlada. Sukladno članku 174. Poslovnika zajedno sa prijedlogom državnog proračuna podnosi se i Konačni prijedlog Zakona o izvršavanju Državnog proračuna. Raspravu su proveli određeni odbori čija izvješća imate na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti Prijedlog? Ministar financija? Ne. Izvjestitelji radnih tijela? Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika IDS-a, poštovani zastupnik Valter Drandić. Nema ga. Gubi pravo klub na riječ. Otvaram raspravu. Preostao je još zastupnica Vesna Škare Ožbolt. Nema je. Gubi pravo na riječ. Dorotea Pešić-Bukovac. Također. Alenka Košiša Čičin-Šain. Također gubi pravo na riječ.